предложение от Атанас Стоянов и група народни представители, Комисията подкрепя предложението.

разположени върху морското дъно или неговите недра в границите на вътрешните морски води, териториалното море, българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав, за които няма строителни книжа или не отговарят на изискванията за осъществяване на строителство, могат да се ползват законно, в случай че отговарят на следните изисквания: 1. изградени са до 19 март 2013 г. и и 2. включени са като активи в счетоводните баланси или са придобити по закон или правна сделка от оператори на електронни съобщителни мрежи. (2) Наличието Наличието на условията и липсата на пречките по ал. 1 се удостоверяват чрез всички доказателствени средства, допустими по Администативнопроцесуалния кодекс. кодекс. (3) Обектите на физическата инфраструктура по ал. 1 не подлежат на премахване и забрана за ползване и могат да бъдат предмет на сделки. Мрежите, съоръженията и инфраструктурата по ал. 1 могат да се разширяват и пристрояват, по отношение на тях да се извършват ремонти, реконструкции и преустройства, включително с промяна на предназначението, както и всички допустими строителни и монтажни работи. Дейностите по предходното изречение могат да се извършват по общия ред на закона. Собствениците на обекти на физическата инфраструктура по ал. 1 са длъжни да ги нанесат в специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на чл. 57 в срок до 31 декември 2018 г. г. (5) Собствениците на обекти на физическата инфраструктура по ал. 1 и операторите на електронни съобщителни мрежи предоставят на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ координатите на своите трасета и зони на безопасност в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Изказвания?

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков: „В § 7, т. 3 се правят следните изменения и допълнения: а) създава се уводно изречение: „В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:“ б) сегашният текст става

„б) създава се точка 25а: „одобрява Общи условия на мрежови оператори по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура;“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7, който става § 8: „§ 8.

й“. 2. В чл. 20, ал. 1, т. 9 след думите „електронни съобщителни мрежи“ се добавя „и физическа инфраструктура за разполагането им“. 3. В чл. 30, т. 25 накрая се поставя запетая и се добавя „както и спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура“.

и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за разполагането им, както и със съоръжения;“ б) в т. 3 след думите „разрешения за строеж за“ се добавя „физическа инфраструктура за разполагането на“, а

281а – 281г, 282 – 299 се отменя.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, предложението, което сме направили в този член, е именно разписване на ново правомощие, съответно задължение на Комисията за регулиране на съобщенията, която дава и одобрява общите условия или промените в общите условия на мрежовите оператори по този закон. Смятаме, че по този начин ще се прекрати практиката тихомълком операторите да правят промени в общите си условия, които 30 дни след това стават задължителни за страните по договора, с които те имат договор, без въобще страните да са били уведомени. Смятаме, че тази регулация ще бъде по-добра за другата страна в договора. Благодаря.

Подлагам на гласуване предложението от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

„освен в границите на селищни образования по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на Република България“. 2. Точка 2 отпада. 3. Точка 3 става т. 2, като в нея, в началото на изречението, след предлога „в“ се добавя „градове“ и се поставя запетая, думите „на урбанизирани територии“ отпадат, а предлогът „над“ се заменя с „до“.“ Комисията не подкрепя предложението.

Кабелните електронни съобщителни мрежи се разполагат подземно. Разполагането може да се осъществи във физическа инфраструктура при условията на съвместно ползване по реда на този закон. (2) Кабелни Кабелни електронни съобщителни мрежи могат да се разполагат въздушно само: 1. извън границите на урбанизираните територии; 2. в урбанизирани територии с население до 10 000 жители. Въздушно разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи не се допуска в селищни образувания с национално значение, както и в населени места или части от тях, обявени за резервати с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение. (4) Наличието на условията по ал. 2 и липсата на забраните по ал. 3 се удостоверява пред мрежовия оператор с декларация от оператора на електронна съобщителна мрежа в заявлението за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура с оглед на въздушно разполагане на електронна съобщителна мрежа, като мрежовият оператор не е длъжен да извършва самостоятелна проверка.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Съгласно предложените разпоредби на Закона кабелните електронни съобщителни мрежи могат да се разполагат въздушно в квартали и части от квартали, попадащи в устройствени жилищни зони с преобладаващо ниско застрояване, на урбанизирани територии с население над 10 хиляди жители, в които не е налице или не е достъпна подземна физическа инфраструктура на мрежовия оператор и е налична стълбовна такава. От друга страна, с този текст практически се разрешава въздушното изграждане на кабелни електронни съобщителни мрежи дори в централните части на най-големите градове. От една страна, това създава опасност за живота и здравето на гражданите, а от друга – ще повлияе върху облика на съответната градска част. Запазва се съществуващото положение на висящи снопове от кабели в големите градове, което не кореспондира със стремежа за постигане на европейски облик, а ги превръща в градове на страни от третия свят. С настоящото изменение, предложено от група народни представители от парламентарната група на БСП, се цели да се ограничи превратното и опорочено тълкуване на разпоредбите на чл. 63 от настоящия Законопроект – разпоредби, които създават предпоставки за неправилно тълкуване и даващи възможност за въздушно разполагане на кабели и съобщителни мрежи в редица градове в страната, както и в жилищни квартали и райони с население над 10 хиляди жители. Смисълът Смисълът на предлаганата от нас редакция засяга разполагането на въздушни кабелни електронни съобщителни мрежи единствено в селищни образувания и градове с население до 10 хиляди души, без възможност за повратно тълкуване. Във всички останали случаи кабелните електронни съобщителни мрежи следва да се разполагат в подземна техническа инфраструктура при спазване на определени технически изисквания. Това е пътят за постигане на европейска визия на градовете ни. Така биха били подредени и няма да има висящи снопове от кабели, опънати понякога на височината на човешки ръст. Преминавайки към гласуване на настоящия текст, трябва да си дадем ясна сметка какъв облик желаем да имат нашите градове и населени места. Обръщам внимание, че самото отлагане на гласуването на този текст беше ясен знак от страна на управляващото мнозинство за интереси, които могат и ще бъдат засегнати от тази законова разпоредба. Бих желал да отбележа, че опитите за отлагане на подобряване състоянието на градската среда, в която живеем, могат и ще бъдат разглеждани като лобизъм в полза на частни интереси. Вярвам във Вашето отговорно решение. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Реплики? Няма реплики. Други изказвания има ли? Господин Кирилов, заповядайте.

текстовете, включително и дебата, който се е провел във връзка с текста на вносителя за чл. 63 – предложението на колегата Димитър Данчев и група народни представители, което Комисията не е подкрепила, както и неговото предложение по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, включително и редакцията, която Комисията е предложила в този доклад. В крайна сметка нашата воля ще бъде следната: ние ще подкрепим текста на вносителя. Повтарям, ще подкрепим текста на вносителя, което означава, че ще отхвърлим редакцията на Комисията. Ще гласуваме срещу редакцията на Комисията заедно с отражението на приетото предложение на колегата Димитър Данчев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. В крайна сметка, връщайки се към текста на вносителя за ал. 2, нашето настояване ще бъде в следния смисъл: ще подкрепим оставането и на трите точки в ал. 2, тоест т. 1, 2 включително и т. 3, която е била отпаднала по настояване на колегата Данчев.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Направеното предложение противоречи на Правилника. Разбира се, мнозинството може да направи това, което реши, и което се приеме може да има законова форма. обаче ще промени приетия текст от Комисията по същество. Това не е редакционна поправка, променя и целия смисъл на Закона, който сме приели до тук.

това: „(2) Кабелни електронни съобщителни мрежи могат да се разполагат въздушно само: 1. извън границите на урбанизираните територии; 2. в урбанизирани територии с население до 10 000 жители.“

Това противоречи на целия смисъл на този текст. Следващият момент, мотивите, които чухме вътре, са, че там, видиш ли, от една страна, Република България е на второ място по бърз интернет, но на предпоследно място по покритие, както беше. Там, където има бели петна, както се изразиха, всъщност голяма част от белите петна са там, където няма население или има малки населени места. Те попадат в т. 2, където са до 10 хиляди

тяхната физическа инфраструктура, с който не разполагат мрежовите оператори на електронна съобщителна мрежа. И те казват: нашият ресурс е изчерпан на 95%. Ако утре те откажат да предоставят възможност за разполагане на електронно съобщителна мрежа, ние ограничаваме възможността, за да се положи въобще електронно съобщителна мрежа. Отделно, има две разпоредби, с които ние узаконихме малко или много положените вече кабели – и подводни, и наземни.

„Наличието на условията по ал. 2 и липсата на забраните по ал. 3 се удостоверява пред мрежовия оператор с декларация от оператора…“. Забележете, отива този, който полага мрежата и казва: „Аз съм положил 10 метра, а не 1000.“ Това е същото да отида пред НАП,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Кирилов, Вие много точно казахте, че сте обсъждали много подробно чл. 63.

та се наложи сега и предния петък тук, на крак, да мислите как да излезете от ситуацията? Единственото, което трябва да кажете, е чии интереси защитавате – мнозинството, което ще подкрепи това, което Вие казахте, защото тука ясно са записани лобистки интереси. Остава само да ги кажете кои са те и кого защитавате – Вашите избиратели, които са Ви избрали в 23. МИР, или фирмите, които не искат да си полагат кабелите под земята? И сега да манипулирате народното представителство с това, че Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения не си е свършила работата! Не, ние сме обсъдили всички въпроси и сме взели правилното решение, прието единодушно, господин Кирилов. Единодушно! Включително и колегите от ГЕРБ, включително и ние от „БСП за България“, сме подкрепили текста, както е предложен. Сега не виждам защо трябва да казвате на колегите как трябвало те да гласуват първото предложение. Не! Първото предложение е отхвърлено от Комисията, то е лобистко отношение и Комисията е видяла този лобизъм. Сега, ако Вие държите и ако продължавате да настоявате за него, след това в изказване ще Ви кажа и в какво точно се състои лобизмът. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Свиленски. Друга реплика? Няма. Господин Кирилов – дуплика. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колега Данчев и Свиленски искам да уточня следното. Мисля, че изказването ми беше максимално ориентирано към яснотата на текста „БСП за България“.) Аз имам право да говоря и на народните представители от парламентарната група на ГЕРБ. Да, и го правя пред всички народни представители. Не ходя между редовете да казвам: „Колеги, тук ще гласуваме така или иначе“, а от трибуната казвам нашето решение, че ще гласуваме по този начин. Смятаме, че Смятаме, че това съответства изцяло на Правилника, затова правим тези доклади, колеги. Пленарната зала няма императивно задължението да гласува доклада и по Комисия едно към едно. Ако беше така, ние нямаше да имаме гласувания в пленарната зала, а Законопроектът и Докладът щяха да стават закон веднага без второто гласуване. Това е смисълът на второто гласуване. Затова смятам, че максимално, съобразно Правилника, изложих нашата теза и позиция. Ще отговоря и на питането за интересите, защото колегата Свиленски постави въпроса директно, конкретно. Ще се опитам максимално директно и конкретно да отговоря, макар че ще вляза в тематиката на Вашата комисия, която, в интерес на истината, не е в моята Комисия. Ще кажа следното – притесни ни, че отпадането на т. 3 означава да останат без услуга и без доставка

Предполагам, че колеги, които познават технически въпроса, също ще го коментират. Но ако отпадне т. 3, това означава всички ползватели на интернет доставки, на доставка на телевизионен сигнал по кабелен път, означава

съобразяваме обстоятелството, че този текст съответства на текста така, както е бил предложен. Той е съгласуван със съответните министерства. Те са съобразили конкретните предпоставки. Аз подкрепям това изброяване, което е в т. 3, и смятам, че то е прецизно с оглед необходимостта да стимулираме изграждането на подземна такава мрежа. Затова са дадени толкова изчерпателно, пунктуално тези изключения да е преобладаващо ниско застрояването, това е за кварталите; населението да е над 10 хиляди жители, в която да не е достъпна подземна физическа инфраструктура,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

към кметовете на София – госпожа Фандъкова, на Варна – господин Портних, на Бургас – господин Николов, за да уведомят те своите съграждани, че в техните градове кабелите по всички квартали – обръщам внимание, че квартал е всичко, което е заключено между четири улици, ще продължават да висят и да представляват грозна гледка. Ползвам дупликата на господин Кирилов, за да обърна внимание, че в Закона тази точка, този чл. 63, касае разполагането на физическа инфраструктура, а във физическата инфраструктура на кабелни и електронни съобщителни мрежи оттук насетне, има няколко други точки, господин Кирилов, на които Вие вероятно не сте обърнали внимание, в които ние говорим за търпимост на съществуващите електронни съобщителни мрежи – кабелни, да уточня за нашите съграждани. Можеше да помислим да увеличим тази търпимост, да дадем срок, в който това нещо да се случи – разполагането на тези нови мрежи под земята да останат така, че да не се налага да се прекъсват някъде услугите, ако има такива райони, за които Вие споменахте.

тъй като бяха изложени доста неистини от колегите от БСП. Колеги, не мога да разбера къде го видяхте този лобизъм в т. 3 на чл. 63, ал. 2? Първо, този текст като цяло беше в проекта, който беше внесен в предишното Народно събрание и до неговата окончателна редакция, която виждате и в този проект, се стигна именно след дълги и продължителни дебати – и с Министерство и с ресорното Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, включително и със заинтересованите страни – кабелни, електро-, съобщителни оператори и съответно със собствениците на електропреносна инфраструктура. (Реплики.) Нека да завърша, после ще имате възможност да вземете реплики и изказвания. Какво се предлага в ал. 2, т. 3? Предлага се, на първо място, тези кабелни електронни съобщителни мрежи да се разполагат въздушно само в части от квартали, попадащи в устройствени жилищни зони с преобладаващо ниско застрояване. Тук чухме, че щяло да бъде в центровете на населените места. Колеги, аз не съм видял в центровете на населените места преобладаващо ниско, то е преобладаващо високо. В повечето населени места е преобладаващо високо, а не преобладаващо ниско ниско – говоря за това твърдение, което беше невярно и беше изложено от тази трибуна. На следващо място, в нормата е предвидено, че това изграждане става само там, където не е налице или не е достъпна физическа инфраструктура на мрежов оператор, тоест до този момент в тези зони икономическите оператори, в случая операторите на кабелни електронни съобщителни мрежи, не са имали инвеститорски интерес да изградят тази мрежа, най-вероятно защото няма да имат икономическата възвръщаемост на инвестицията, която биха направили, тъй като изграждането на кабелни електронни съобщителни мрежи подземно е доста скъп, времеемък и трудоемък процес, който изисква доста сериозни инвестиции. С тези условия, записани в т. 3, се предотвратява това, от което Вие се опасявате, от едва ли не някакви плетеници от кабели в центровете на големите населени места. Фактът е, че този текст се отнася основно за квартали, които не са в центъра, даже не в широкия център, а в покрайнините на населените места и на градовете. Това са селища, са селища, които са присъединени с решение на общинските съвети като квартали към съответното населено място и в по-голямата си част, именно поради предходния характер на типа селищно образувание, са с ниско, а не с високо застрояване. Там няма

квартали с ниско жилищно застрояване кабелни електронни съобщителни мрежи и в това може да бъдете абсолютно убедени.

за това, че няма да има плетениците от кабели, за които се говореше. Не знам какви са Ви впечатленията за другите общини. Тук чух за община Бургас. В община Бургас аз плетеници от кабели не съм видял и мога да Ви уверя, че в тази община по-голямата част от електронните съобщителни мрежи са разположени подземно, като изключим именно кварталите, които бяха села и бяха присъединени в последните десет години към територията на община Бургас. Благодаря. Благодаря Ви, господин Митев. Реплики? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, имам конкретен въпрос към преждеговорившия колега Митев: когато се изказвате така компетентно от тази трибуна, дали не сте в конфликт на интереси, когато сте работили като юрисконсулт към СКАТ?

Благодаря, уважаеми господин Председател. С най-голямо удоволствие ще Ви отговаря. Нямам конфликт на интереси, нямам никакви отношения към този момент с телевизия СКАТ. три години нямам каквито и да било отношения, нито съм юрисконсулт, нито съм на граждански договор, нито по някакъв начин се занимавам с телевизия СКАТ. Да, работил съм. Преди да бъда народен представител, съм работил като юрисконсулт в телевизия СКАТ – това не е тайна и смятам, че всъщност точно това ми помага в този случай да оценя качеството на предложения текст. Смятам, че той е достатъчно добър и в достатъчна степен гарантира обществения интерес. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Заповядайте, господин Ерменков.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

Най-малкото, би трябвало да вземе отношение защо предложи това отлагане, тъй като, както виждаме в материята, която сега ще гласуваме, нищо ново не се е добавило, а и няма как да се добави по Правилника за Народното събрание. Нещо повече, ще си позволя, колеги, да Ви напомня какво Ви казах предишния път, когато обсъждахме този закон, и когато бяхме стигнали до отлагането и беше предложено това отлагане да се гласува, взех процедура по начина на водене и Ви обясних тук, от тази трибуна, преди четири-пет дни, че това отлагане е абсолютно безсмислено. Няма никакво основание да бъде гласувано и че в крайна сметка Вие няма да постигнете нищо ново по отношение на текстовете. Видимо са Ви трябвали четири дни, за да осъзнаете тази сложна мисъл. Важното е, че в крайна сметка сте стигнали до това, осъзнали сте я. Надявам се, следващия път да го правите по-бързо. Искам да Ви обърна внимание върху текста и т. 3, както е записана и ще помоля юристите, които са в залата, да внимават, за да ми кажат дали бъркам, или не бъркам. Точка трета, както е записана в този Проект, и това, което е дадено по вносител, звучи така: „В квартали, части части от квартали, попадащи в устройствени жилищни зони с преобладаващо ниско застрояване на урбанизирани територии с население над 10 хиляди души“. Аз питам: след като го няма съединителния съюз „и“ – „квартали и части от квартали“, не изваждаме ли кварталите ей така случайно, без да искаме, чисто граматически и смислово в едни по-нататъшни разсъждения на чиновниците от хипотезата, че те трябва да бъдат в устройствени жилищни зони с преобладаващо ниско застрояване, след като е със запетайка, а не е със съединителен член, защото имаме квартали и отделно имаме части от квартали, попадащи в устройствените планове? Следващият въпрос, който искам да задам: това нещо, което сте го записали като „преобладаващо ниско застрояване“ какво означава? Преобладаващо по бройка сгради, преобладаващо по бройка население, преобладаващо като бройка апартаменти в дадена сграда – чисто как това ще бъде оправено като норма, която съответните общини да могат да прилагат и да кажат: „да, това е район с преобладаващо ниско застрояване“?

за да може да защитите неговите интереси. Може би този партньор за пореден път е изказал своето мнение за своето присъствие в коалицията, ако не му осигурите кабелите да му висят по въздуха навсякъде по държавата, в това число и в кварталите, както се чете в този текст. Това, което постигнахте с това отлагане, колеги, е едно-единствено – създадохте и затвърдихте впечатлението в хората, които гледат и следят как се приемат законопроектите в Република България, за това, че те се приемат в интерес на определени властимащи в момента хора, и нямат нищо общо с интереса на онези, които са ни избрали. За съжаление, с това отлагане

(ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ерменков, една бърза реплика, понеже питахте къде горе-долу е преценено какъв вид е застрояването. Доколкото съм запознат – има общи устройствени планове и подробни устройствени планове, където много ясно е описано какъв вид е застрояването на районите. Благодаря Ви, господин Митев. Трета реплика?

Председател. Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Ерменков, не сте слушали внимателно предходния дебат и предложението, което тогава направих, аз го обосновах с малкото колеги, които присъстваха в пленарна зала, и това, че все пак, тъй като този закон не касае само кабелните и електронните съобщителни оператори, а най-вече хората, които ползват услугите и достъпа на информация, която предоставят въпросните оператори, и затова предложих да има отлагане, за да има повече народни представители, които все пак представляват тези хора и е добре да чуят дебата и да вземат информирано становище. По отношение на Вашия въпрос за думичките, защо са използвани така, защо има квартали и части от квартали, ами то е свързано със следващия текст – „с преобладаващо ниско жилищно застрояване“. Това е ключът в разпоредбата – не е в „квартали“, не е „в части от квартали“, а в тези думички – „в преобладаващо ниско жилищно застрояване“. Преобладаващото ниско жилищно застрояване предполага еднофамилни жилищни сгради или жилищни сгради, които са с много малък брой живеещи в тях. Следователно с много малък брой абонати и оттам именно идва и икономическата необоснованост на операторите да изграждат

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ерменков, както преждеговорившите, които направиха реплики, пример за определяне на зоната по един или друг начин включително може да се види с приложените изменения на Закона за застрояване на Столична община. Тоест през Закона се изменя Общият градоустройствен план, като по един или друг начин самите зони и начинът, и характерът на застрояване се моделират. Това ми е репликата към Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Бонев.

Първо, на това, за преобладаващото ниско строителство. Нека това, което е записано в градоустройствените планове да ни е ясно, че то подложи на изменение, не е веднъж завинаги дадено. Много моля моля това, което е написано, че е за ниско строителство невинаги е само ниско строителство там, знаете много добре – частични ПУП-ове и така нататък, да не давам повече примери. Знаете как стават нещата, недейте да влизате в… Един блок стърчи по средата на няколко жилищни сгради.

Не сме много повече сега в залата, отколкото миналия път, когато гласувахме, така че това е аргумент, който е изваден от въздуха, за да ни дадете някакво обяснение защо отложихме темата, но не ми отговорихте на въпроса, защо е „запетайка“, а между „квартали“ и „части от квартали“. Защо това не е така? Може би кварталите просто ги извадихме извън скобите. Още веднъж казвам, това, което Вие в момента се опитвате да наложите да бъде прието по вносител, означава,

достъп и влияние върху тези квартали, за да може след това на изборите да си ги викате да дойдат да гласуват за Вас срещу умерено неплащане на такса за кабелни доставки. И това е начин за печелене на избори, разбира се, но мисля, че това не отговаря на интересите на българина, това не отговаря на интересите на онези, които са ни избрали, най-малкото отговаря на интересите на онези, които искат да имат естетически изглеждащи градове без кабели и жици, които да висят във въздуха, да са по фасадите и да рискуват всеки момент да паднат и да ударят някой по главата. Вие както искате, може да гласувате „за“ бъдещето с кабели и некрасиво. Може да гласувате и по начина, по който Комисията Ви е предложила. Нещо повече искам да Ви кажа, тези комисии вярно, че не са окончателен вариант на приемане на законите, но те са специализираните комисии, в които се разглеждат онези проблеми, които не всички знаят в какво се състоят – затова има комисии, затова има и предложения на комисиите. Ако смятате, че знаете повече от тези специалисти, имате право, разбира се, да гласувате срещу тяхното предложение. Аз все пак Ви призовавам – гласувайте за красотата, гласувайте за естетиката, гласувайте за бъдещето! Благодаря. (Ръкопляскания от

Първо, искам да внеса малко яснота по отношение на предлаганата точка, която трябва да остане, а именно точка трета. Уважаеми колеги, всички изказвания дотук, които прозвучаха от тази трибуна – реплики и дуплики, не се каза нещо съществено. Това е действаща норма в Закона за електронните съобщения и към момента.

„в населени места с преобладаващо ниско застрояване“. Какво променяме дотук? Нищо. Напротив, обаче – променяме и правим следната промяна: налагаме нормативно да са изпълнени следните условия. условия. Първо, да бъдат при ниско застрояване, което е и към момента действащ член, но да няма подземна инфраструктура, тя да не е достъпна или да има стълбовна мрежа. Какво означава това? Запазваме сегашното положение, никакви кабели повече няма да се опъват от досега опънатите и, напротив, налагаме условието да няма подземна инфраструктура, да не е достъпна или да има стълбовна мрежа.

където се казва: „Това предложение, ако се приеме, може да създаде множество проблеми. На първо място, от редакцията на текста не става ясно дали е възможно въздушно разполагане в малките населени места, които не са градове. Колегите какво искат да кажат? Че само в градовете, малките населени места, които са над 10 хиляди жители, въобще няма да имат интернет. Това ли искате, колеги? Явно това искате. Това, от една страна. От друга страна, може би Министерството на регионалното развитие и благоустройството също са се изказали против това предложение: „Считаме, че разпоредбата гарантира в достатъчна степен безопасността на изграждане на електронните съобщителни мрежи

„Не са ясни мотивите на предложените изменения да не се използва възприетият термин „урбанизирани територии.“ Тук говорим за градовете, урбанизираните територии, кварталите и така нататък. „От друга страна, отпадането на точка трета би довело до сериозни затруднения за зони с преобладаващо ниско застрояване, които поради характера на терена или поради ограничения брой потребители не е възможно изграждането на подземна инфраструктура.“ Уважаеми колеги, дайте да говорим сериозно. Обясних Ви – няма нужда да се връщаме в годините, когато може би Вие бяхте свикнали в България да има само „Канал 1“. Питам Ви, понеже говорите за квартали в София, ето кварталите на София, които няма да имат интернет благодарение на Вас. Сега ще Ви ги прочета и тях. И тогава ще Ви попитам: по какъв начин Вие ще отидете при тези хора на следващите избори? Не, може би няма да ходите, защото те няма да имат интернет и няма да знаят, че има избори.

За какво говорим, колеги? Важното е да запазим съществуващото положение – в чл. 286 го има, налагаме кумулативни условия, които донякъде утежняват разполагането на тези въздушни кабели,

Благодаря, господин Председател. Първо, да поправя господин Иванов за гласуването. Гласуването, което цитирахте, господин Иванов, беше за чл. 69. За чл. 63 се прие единодушно. Има стенограма, може да я видите. Единодушно! Това гласуване, което цитирахте, беше за чл. 69. Следващият момент – участвахме всички в този дебат. Дебатът беше дълъг. Подкрепихме го единодушно. В един момент господин Иванов сменя позицията си на 180 градуса и ни убеждава как всички сме се объркали след многодневни, не Следващият момент, господин Иванов. Вие казвате, че да инвестираш в 10 – 20 квартала на София е икономически неизгодно. Не знам къде другаде в България е икономически изгодно да се инвестира.

Аз Ви прочетох и ал. 1 на чл. 63, където се казва: „Кабелите се полагат подземно, освен изключенията“, но ние изключенията ги направихме правило. Подземно вече е изключение. Противоречите на всичко, което казахме дотук, господин Иванов. Благодаря Ви.

Оставам изненадан, уважаеми колеги, какво искаме да приемем. Репликата ми е към господин Иванов. Изредихте немалък брой села. Проблемът с тези населени места е решен, господин Иванов. текста, който искате да се приеме, говорим за населени места над 10 хиляди жители, за квартали, за части от квартали. Хайде кажете ми Требич колко хиляди жители е или част от Требич колко хиляди жители е над 10

Затова и отпадна тази алинея, колеги. И те го знаят много добре. Защото с тази алинея отваряхме възможността навсякъде в София – няма ниско, няма високо застрояване, няма стълбовна мрежа, няма подземна мрежа – навсякъде да си продължи сегашното висене на кабели. Затова колегите решиха, че това нещо трябва да отпадне. Да, стана проблем, когато отпадна. Съгласен съм. Проблем се получи, защото свалихме цяла точка, без да се помисли как да се запълни вакуумът в тези други населени места. И Ви предложихме на тези, които са изградени до момента, да им се даде гратисен период, да им се каже, че до 2022 г. кабелите могат да висят по улиците. След това обаче не може. Вие това не го приехте. Вие не приехте и предложението на колегата Димитър Данчев,

Какво може сега? Да, може. Като е над 10 хиляди може и под 10 хиляди. Господин Иванов, в цялото Ви изказване няма никаква истина за това, че ще останат без интернет, без кабелна телевизия и че гласуването в Комисията е било разделено. Бяхме единодушни с Вас. Надявам се и сега да бъдем.

обясних на колегите, че това е съществуващ текст, който просто го приемаме, налагайки кумулативно да са изпълнени и две допълнителни условия, които утежняват изграждането оттук нататък.

Господин Председател, дами и господа народни представители, полезни са дебати по такива въпроси, за да може да се стигне до истината и да се разбере кое е правилно и кое не. От дебата до момента е ясно кое е правилно. Защо трябва да лишим малките и средните доставчици в България от своя бизнес? За да ги подарим на големите доставчици от мобилните компании. Е, това ако не е лобистко – здраве му кажи! Вие от ДПС и БСП правите подарък на големите мобилни компании в България, защото във всички тези квартали ще бъде доставен интернетът от кого? Защото няма кабел – от мобилните оператори. А кой ще доставя телевизионния сигнал? Има един голям такъв мобилен оператор. За кого лобирате Вие? За големите играчи в този бранш! А малките и средните са виновни, че си изкарват хляба ли? Не Ви ли е срам? А ДПС имат и други аргументи. В част от тези махали по големите градове живеят етнически малцинства. Защо да има при тях и да достигат български телевизии и радиа. По-добре да си сложат по едно сателитче и да гледат „Синебеш“. Нали така? Нека да лишим и тези български граждани от това да имат информираност от български телевизии. Това ли искате да направите? (Шум и реплики.) Чувам от Вашите изказвания: те загрозявали градовете. Ами доставчиците на електроенергия? Защо не им сложите и на тях жиците под земята? Те са красиви ли? Те са красиви! Или като шарим всичките тези кварталчета като „Бояна“, „Драгалевци“ – всичките къщи с големи сателитни чинии, ще стане много красиво?! Ще стане като на Марс – невероятно! Когато говорите за лобизъм, помислете какво говорите. И това, че обслужвате интересите на големите компании в България, а ликвидирате големия и средния български бизнес.

Господин Ангелов, онези, които изкарват хляба на България, живеят в населени места до 10 хиляди жители, ако не го знаете. Това са селата, малките градчета. Те не живеят в столицата, не живеят в градовете, не живеят в Банкя.

всеки град трябва да има красота, трябва да има естетика, трябва да има нещо, което да ни превръща в европейки град, а не в африкански. Когато говорите, че отнемаме възможност – не, не сме отнели на нито един от малките оператори възможността, защото има възможност да снабдява всички градчета и селца до 10 хиляди, без да се налага да прави каквито и да било инвестиции по стълбовете. стълбовете. Няма да има нито един голям оператор, който да има желанието да отиде там, защото той няма бизнес интереси в това нещо. (Реплики от народния представител Юлиан Ангелов.) Господин Ангелов, бъдете възпитан, много Ви моля! Дръжте се като народен представител. Недейте да се държите като хулиган! Изчакайте, ще дойдете, ще направите дуплика тук.

че при гласуването в Комисия, първо, ГЕРБ и „Обединени патриоти“ са лобирали за големите оператори, а сега лобират за по-малките оператори. Просто са си сменили позициите. Повтарям – единодушно беше гласуването в Комисия. Стана ясно, че господин Ангелов има чудесни познания по турски. И стана ясно също, че е по-лесно да си докараш интернет и телевизия от Турция, отколкото тук с български да разполагаме. Това е смешно! И не на последно място, обвинението в лобизъм е несъстоятелно, защото разпоредбата на директивата и на този закон за подземно полагане на тази физическа инфраструктура и електронносъобщителна. Това, господин Иванов, са изключения. Ние ги направихме правило. правило. Аз Ви предлагам друго решение: с преходна разпоредба да удължим или да оставим срок, в който кабелите там, където приемаме, че това е единственият начин да се достави интернет или телевизия на тези хора, да има търпимост пет или десет години – дайте да преценим. И да видим след този период колко от тези оператори ще са направили инвестиция? Нула според мен. Не е въпросът да лобираме за някой. Въпросът е да се направят инвестиции оттук нататък в по-високо качество, да се спази разпоредбата на закона. Комисията не е лобирала за никого. това бяхме убедени. По отношение на становищата на министерствата, те бяха такива и тогава, господин Иванов. Само че тези, които Вие цитирахте, бяха за писмените предложения. Тук сте в една грешка. Извинявам се, че се отклоних. Лобизъм тук няма. Направете предложение да се остави с преходна разпоредба един срок, в който да има търпимост, и така никой няма да бъде засегнат. Но да видим дали след това този закон ще се прилага по начина, който той указва.

когато не сте прочел закона, когато не сте присъствал на заседание на комисия. Просто да, хубаво е да се слуша. И аз така стоя там отзад, слушам и вземам решение, не се изказвам по всяка тема, защото малките оператори, малките оператори, тези, които ги защитаваха през целия закон, бяха именно колегите от „БСП за България“, колегите от ДПС, колегите от „Воля“ – те защитаваха малките оператори, защото през целия закон на малките оператори им отрязахте главите. Защото за всяко нещо, за всеки стълб, за всяка точка те трябва да плащат на големите, на тези, за които уж Вие се борихте – електроразпределителните дружества. Сега всеки малък оператор трябва първо да мине през касата на ЕРП-то,

градовете да имат един хубав външен вид, да няма тези кабели, съгласен съм с председателя на Комисията, нека да сложим пет, десет години отлагателен срок, да се види, но нови кабели да не се изграждат по този начин. Това ще е най-голямата грешка, ако приемете текста и в София, оставете тези квартали, за които говори господин Иванов, вече и в „Младост“, и в „Надежда“, и в „Люлин“, и в „Гео Милев“, и в „Слатина“ – навсякъде ще започнат да си пускат кабелите от вход до вход и от блок до блок. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Свиленски. Дуплика, господин Ангелов. не мога да разбера, ще започна от господин Свиленски, как винаги той е компетентен по всички въпроси и знае кой какво е чул и какво не. Аз съм човек, който разсъждава логически, и мога да си направя елементарната сметка – когато ги няма тези доставчици на тези услуги в малките квартали, няма кабели, които да доставят интернет, няма подземна инфраструктура, която да доставя интернета, кой ще доставя интернета – големите мобилни компании?

тези, които са опъвали кабели, са плащали. Но искам да Ви попитам и нещо друго: чия е подземната ифраструктура примерно в София, примерно на коя фирма е и къде искате Вие да вкарате всичко и на кого плащат те?! Не е ли пак една от тези големи компании? Тоест, Вие искате да вкарате целия този бизнес големи фирми. Това е Вашата цел. И за другите, това е към господин Ерменков, хляб, господин Ерменков, си вадят хората не само по селата, а и по градовете. Защото в тези фирми работят десетки хиляди хора и от това вадят своя хляб.

Няма. Закривам дебата, преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване предложението на народния представител Димитър Данчев и група народни представители за изменение в чл. 63, ал. 2, които не се подкрепят от Комисията. Гласували

Благодаря. Поставям на повторно гласуване предложението на народния представител Димитър Данчев и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

ВЕЛКОВ: …моля да обърнете внимание на господин Станислав Иванов да не смущава залата с викове постоянно:

Искам само да Ви кажа, че комуникацията между народните представители в зала не е забранена по Правилник. Благодаря. Продължаваме с гласуването, уважаеми народни представители. Подлагам на гласуване предлаганата от Комисията редакция на текста на чл. 63.

вносителя. Гласували 131 народни представители: за 91, против 33, въздържали се 7. Предложението се приема. С това завършихме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

Приемат се неща, буквално след минути вече имаме друг сигнал и гласуваме обратно. Така се случва сега, и вчера се случи с случи с Антикорупционния закон. Така се случва и с много други закони. Преди Нова година гласувахме Закона за подпомагане на земеделските производители и няма няколко дни да минаха след Нова година, и го променихме отново. Така не се прави законодателство. Благодаря, господин Данчев. Господин Летифов, моля, представете текста на чл. 100.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди да представя Законопроекта, моля процедура за допуск на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля в залата да бъде допуснат господин Румен Димитров – заместник-министър на културата. Моля, режим на гласуване за допуск на заместник-министъра на културата.

Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия, № 702-01-49, внесен от Министерски съвет на 24 ноември 2017 г. и приет на първо гласуване на 25 януари 2018 г.

Предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев – да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 17 т. 1 се изменя така: субсидия за агенцията, чийто годишен размер не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година, съответно на 7 игрални филми, 10 кратки игрални филми, 4 документални филми и 160 минути анимация.”

предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев – в § 2, чл. 28, ал. 7 изречение второ да се измени така: „Националният съвет за кино ежегодно може да предлага на изпълнителния директор на агенцията и по-висок процент за разходване, който следва да бъде постановен с негов акт”. Комисията не подкрепя предложението.

„(6) Размерът на средствата за държавно подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да надвишава 50 на сто от бюджета на проекта, а за трудни филми – 80 на сто от бюджета на проекта, но не повече от 70 на сто от средностатистическия бюджет за предходната година за съответния вид филм. (7) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто и не повече от 160 на сто от размера на отпуснатите по този закон целеви средства за държавно подпомагане. Националният съвет за кино може ежегодно да предлага минимален процент на разходваните средства, по-висок от 75 на сто.”

По § 3 има предложение от народните представители Вежди Рашидов, Тома Биков и Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев: „В § 3, в § 1 от Допълнителната разпоредба да се направят следните изменения: а) да се създаде т. 14а: „Средностатистически бюджет за кратък игрален филм” е бюджет на филм с времетраене до 40 минути, изчислен на базата на отчетени разходи за завършените филми и бюджетните разходи за предходната година, включително разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитри на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер на 15 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година.” 23 да се измени така: „23. „Труден филм” е сложен за реализация филм, който е създаден в една единствена оригинална версия на официалния език – български език, поради факта, че се ползва в ограничена територия с малко население; кратък филм, игрален и документален, който е първи филм на режисьорите; темата на филма утвърждава общоевропейските ценности и/или допринася за утвърждаване на културната идентичност на страната; филмът ще се снима с участието на повече от 6 артисти в главни роли и не по-малко от 12 с второстепенни роли; с масовка общ обем не по-малко от 2000 единици; снимки се предвиждат на повече от 25 локации и с участието на деца-актьори и/или животни; филмът ще се снима в минимум два сезона, като над 25% от кадрите се реализират с два снимачни екипа; проектът е със сложна сценография и изграждане на поне три декора със стойност минимум 8% от общия бюджет на филма.”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения: 1. В т. 2, буква „б” думите „и поне двама от авторите са български граждани, единият от които е сценарист или режисьор”, се заличават. 2. Точки 14, 15 и 16 се изменят така: „14. „Средностатистически бюджет на игрален филм” е бюджет на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите разходите за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два чужди езика, както и разходите за реклама и промоция в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. година. 15. „Средностатистически бюджет на документален филм” е бюджет на документален филм с времетраене над 60 минути, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година. 16. „Средностатистически бюджет на анимационен филм” е бюджет на анимационен филм, определен на основата на една минута екранно време, изчислен на базата на отчетните разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация за предходната година.” 3. Точка 23 се изменя така: „23. „Труден филм” е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година.” Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев

По § 4 има предложение от народните представители Стефан Данаилов, Александър Симов, Крум Зарков, Чавдар Велинов, Нона Йотова и Иван Ченчев – § 4 да се измени така: „§ 4. Подпомагането по реда на този закон на българската филмова индустрия се извършва по индивидуалната схема за помощ.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон плащания се извършват само въз основа на сключените до 31 декември 2017 г. договори за подпомагане по реда на този закон, в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от

По § 5 има предложение от народните представители Вежди Рашидов, Тома Биков и Лъчезар Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедура за удължаване на срока за предложения между първо и второ четене по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България с пет дни – до другия вторник.

Съобщения за парламентарен контрол на 23 февруари 2018 г., петък, от 11,00 ч.: 1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на четири въпроса от народните представители Ахмед Ахмедов и Ихсан Халил, Любомир Бонев, Никола Динков, и Кристина Сидорова, и на едно питане от народния представител Дора Янкова. 2. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на един въпрос от народния представител Жельо Бойчев. Жельо Бойчев. 3. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов. 4. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на осем въпроса от народните представители Румен Гечев, Александър Паунов, Теодора Халачева, Красимир Янков, Лало Кирилов, Радослав Стойчев, Цветан Топчиев, и Лало Кирилов и Радослав Стойчев и на едно питане от народния представител Красимир Янков. Янков. 5. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Веска Ненчева. 6. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Гьоков и на три питания от народните представители Теодора Халачева и Петър Витанов, Георги Гьоков, и Дора Янкова. 7. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори два въпроса от народните представители Милен Михов и Надя Клисурска-Жекова, и на едно питане от народния представител Иван Валентинов Иванов.

на едно питане от народния представител Александър Паунов; - министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на десет въпроса от народните представители Димитър Стоянов (два въпроса), Петър Христов Петров, Георги Търновалийски, Красимир Янков, Тодор Байчев, Таско Ерменков, Цветан Топчиев, Николай Иванов, и Лало Кирилов; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на два въпроса от народните представители Анелия Клисарова, Георги Йорданов, Илиян Тимчев, Любомир Бонев, и Станислав Владимиров и Николай Иванов; - министърът на околната среда и водите Нено Димов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Димов Иванов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на един въпрос от народния представител Дора Янкова; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на два въпроса от народните представители Петър Христов Петров, и Драгомир Стойнев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - два въпроса от народния представител Георги Михайлов към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; - един въпрос от народния представител Емил Христов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради участие в официалната делегация при официалното посещение на президента на Република Сърбия Александър Вучич в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Закривам днешното пленарно заседание.